2017 г. на Централната избирателна комисия. С Решението са обявени резултатите от гласуването в Националния референдум на 6 ноември 2016 г., като е посочено, че е налице хипотезата на чл. 23, ал. 3 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. С писмо на председателя на Народното събрание Решението е изпратено на Комисията по правни въпроси. Изпратено е на народните представители на служебната им електронна поща, публикувано е в регистъра по чл. 10, ал. 7 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. От Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за месец май 2017 г.: Приложение № 1 – „Индекси на потребителски цени за май 2017 г.“, второ – „Серии от хармонизирани индекси на потребителските цени по месеци за периода януари 1997 – май май 2017 г.“; трето – „Общи индекси на потребителските цени по месеци за 2016 и 2017 г.“ Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

първа точка от днешния дневен ред да бъде продължение на Законопроекта за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, а втора точка да бъде Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Ангелова. Има ли обратно становище? Няма. Гласуваме предложението.

В репликата Ви нямаше нито дума по нашето предложение. Не казвате отричате ли го, къде грешим, казвате ли, че не бива да се прави такова преизчисляване? Ако е така, още сега заявете, че отхвърляте предложението на БСП, че няма да правите преизчисления, нищо че го обещавахте по време на изборите. Вие можете да разчитате на късата памет на хората, но аз ще Ви го напомня. Цитирам предизборната програма от преди два-три месеца на „Обединените патриоти“ „Атака“, ВМРО и НФСБ: „Увеличаване на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 300 лв., и – забележете – преизчисляване на останалите пенсии“. Какво се Моля Ви за ред в залата.

когато човек няма аргументи при обсъждането на сериозни неща, касаещи съдбата на два милиона, два милиона и половина човека, прибягва до поезия от съмнителни източници и което е по-лошо, прибягва до политически нападки и каква е била пенсионната система преди десет години. Ами добра беше, хората си получаваха пенсиите, живееха предвидимо и спокойно. Докога ще се връщате в миналото, господин Гърневски? Това няма да направи нито пенсионера по-богат, нито Вас по-велик в очите на сведената до минимум група антикомунисти. Така че това е моят отговор по Вашите реплики. Помислете си какви са били приоритетите Ви, господа от

С няколко изречения да кажа на колегите от ляво следното нещо. Наистина ние обещахме на нашите избиратели 300 лв. пенсия, само че тези 300 лв. пенсия щяха да станат със сигурност, ако ние бяхме не 27, а 107 примерно. И Вие много добре знаете, че ние имаме коалиционно споразумение и в момента гласуваме по коалиционното споразумение пенсиите да станат 200 лв. Това постигнахме с 27 души. Пак ще Ви повторя – да бяхте спечелили изборите! Ама ги спечели Борисов.

партии в Европа това не го правят. Те се правят на социалистически, само така се казват, а те са социални либерали, а по марксистката теза социаллибералите са съглашатели с едрия капитал. капитал. И за предателство не искам да говорите, не искам никого от Вас да обиждам, обаче „Обединени патриоти“ не са предали никого! Кой предаде министър-председателя Жан Виденов? Кой предаде собствения си лидер? Кой го сатанизира? Защо и досега се цитира като най-черен дявол в българското политическо пространство почтеният, социалиста?

Реплика? Заповядайте, господин Ангелов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че дебатът тръгва в тази посока, наистина, но понеже професорите имат склонност да вкарват дискусията в други посоки... Марксистката квалификация за социалистическа партия не е точна, проф. Станилов. От средата на XX век Бад-Годесбергската програма променя дефиницията и Ви призовавам да й обърнете внимание. Второ, Българската социалистическа партия не е социаллиберална, тъй като в програмата на партията ясно е записано, че социалдемократическите и социалистическите принципи са в основата на нейното развитие. Социаллиберализмът е характерен за Великобритания, Холандия и Скандинавския полуостров. Там има социаллиберални партии. Понеже чувствам, че сте изкушен от тематиката,

за Вашия социален либерализъм е черното петно, което лепнахте на челото си, с приемането на Закона за плоския данък.

излизам на тази трибуна с известно притеснение, бих казал, огорчение от това, което се случи вчера в края на пленарното заседание. Сякаш и днес езикът на омразата и противопоставянето продължава да набира скорост от тази парламентарна трибуна. Българските пенсионери, нашите майки и бащи нямат нужда от това жестоко противопоставяне на тема „пенсии“ в българския парламент. Българските пенсионери имат нужда от обединени усилия, за да бъдат решени техните многобройни проблеми. Уважаеми дами и господа, ние от „Движението за права и свободи“ винаги сме приветствали предложенията за търсене на възможности за увеличаване на пенсионните доходи. Правим това, защото доходите от пенсии за голяма част от българските пенсионери са единствените доходи. Точно затова дали предложението, което правят колегите от „БСП за България“, е най-доброто предложение, дали има и други възможности, е работа на българския парламент да се произнесе по тези проекти. Затова ние от „Движението за права и свободи“, отново повтарям, приветстваме всяка идея за търсене на възможности за повишаване размера на пенсиите в България. Колегите от „БСП за България“ сега предлагат преизчисляване на пенсиите, отпуснати до края на 2012 г., с осигурителния доход за 2013 г. Може ли да се случи това, на каква цена може да се случи или не може да се случи? В предния парламент колегите от „Патриотичния фронт“ на 30 ноември 2016 г. от тази трибуна защитаваха абсолютно същата теза или малко по-различна. Сега ще Ви кажа какво беше тяхното предложение, защото Народното събрание има и памет, която се регистрира в стенографските протоколи. Уважаеми колеги, Вие тогава предложихте два варианта за увеличение на пенсиите в Проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Единият вариант предлагаше увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на 300 лв. Вторият вариант предлагаше увеличение на минималния размер на пенсията за стаж и възраст от 1 април с 200 лв. Това предложение беше придружено с преизчисляване на пенсиите, забележете, на всички пенсии, за разлика от това, което предлагат колегите от БСП с осигурителния доход за 2013 г. и това да се случи от 1 юли 2017 г. Тогава бяха направени изказвания от тази трибуна, които сега ще цитирам: „Не може двама човека, седейки примерно един срещу друг в една и съща канцелария, или работейки на едни и същи машини в едно производство, само заради това, че са се пенсионирали с разлика от една година, да имат примерно 10 или 15% разлика в доходите.“ А това е факт! Мисля, че никой не може да го оспори. Какво Ви кара да оспорвате това предложение сега, уважаеми дами и господа от „Патриотичния фронт“? Ако някой се припознае в тези думи, има възможност сега от тази трибуна да защити обратната теза, репликирайки. Понеже от тази трибуна се казаха някои неверни неща, аз искам да се позова на стенограмата от 30 ноември 2016 г. За предложението 200 лв. минимален размер на пенсията за стаж и възраст от 1 април, придружено с предложение за преизчисляване на пенсиите, са гласували „за 69, против 13, въздържали се 61“.

На следващо място, основният аргумент. В тази зала бяха казани емоционални аргументи, с които се противопоставиха едните на другите, но задълбочена експертна оценка на предложението не беше направена от нито един, мога да го потвърдя. И сега слушайте, уважаеми дами и господа, за какво става въпрос в предложението на колегите от „БСП за България“. Основният аргумент, с който се оспорва това предложение, е във формулата за изчисляване размера на пенсията. Твърди се, че пенсионерите, когато придобият право на пенсия за стаж и възраст, не са задължени да внасят осигурителни вноски. И това е така. Всеки, който е придобил право за пенсия, не е длъжен, понеже няма трудовоправни или служебни отношения, да внася осигурителни вноски за пенсии. От тази гледна точка се стига до другата теза, че след като нямаш принос в ръста на осигурителния доход, няма как твоята

от дохода, който се умножава по 1,1%, както е записано в Кодекса за социално осигуряване, тежестта на всяка година осигурителен стаж. В реформата Калфин се предвижда този коефициент 1,1 да стигне 1,5 някога. някога. Откъде идва проблемът? Доходът се изчислява от индивидуалния коефициент – приноса на всеки един пенсионер през годините върху какъв доход се е осигурявал, умножен по средния осигурителен доход за страната през последната година преди датата на пенсиониране. И понеже тази величина е динамична, тя се променя всеки месец, средният осигурителен доход за страната се променя всеки месец, расте с 5 – 6 лв., на годишна база расте с близо което означава, че дори и хора с един и същ индивидуален коефициент, дори и хора, които седят в едно и също помещение, работят на едни и същи машини, само затова, че са се пенсионирали в различни месеци, имат различен размер на пенсията. Това трябва да го разберете, уважаеми дами и господа народни представители. Това е казано във формулата за изчисляване размера на пенсията. Ако трябва да променяме нещо, трябва да променим формулата за изчисляване размера на пенсията, за да можем да търсим справедливост, защото формулата минава през осигурителния принос на всеки един от българските граждани и българските пенсионери.

При това положение, при прогнозата на Министерството на финансите и инфлация – 1,2%, ръст на осигурителния доход – 6,2%, процентът, с който ще се индексират пенсиите през следващата година, е 4%. Какво бихме могли да направим, за да търсим справедливост, защото не е вярна тезата, че българските пенсионери нямат принос в ръста на осигурителния доход? Вярна е, доколкото от осигурителни вноски в приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване 50% са от вноски, а другите 50% са от данъци. Кой плаща най-много данъци в България? Най-големият инвеститор в българската икономика са българските пенсионери с техния бюджет във Фонд „Пенсии“ – 9 млрд. лв. Те са хората, които допринасят за ръста на брутния вътрешен продукт, защото потреблението е един от важните компоненти в ръста на брутния вътрешен продукт. Така че тази теза е най-малкото спорна. Затова ние от Движението за права и свободи, ако не се приеме това предложение, ще предложим, за разлика от Вас, колеги от „БСП за България“, съгласно чл. 19 от Закона за публичните финанси, както казваше един бивш премиер „когато му дойде времето“, в хода на бюджетната процедура ще предложим промяна в това златно швейцарско правило. Примерно каква промяна можем да предложим? Вместо 50% ръст на осигурителния доход – 75% ръст на осигурителния доход, и 25% ръста на инфлацията, понеже инфлацията расте с бавни темпове. И това ще даде увеличение на пенсиите, уважаеми дами и господа, индексация с 5,4%. И знаете ли колко струва тази мярка на бюджета на държавното обществено осигуряване? По информация от актюерите на Националния осигурителен институт струва 290 млн. лв., които са поносими за бюджета на държавното обществено осигуряване. И преди да завърша, уважаеми дами и господа, ще се опитам да цитирам един древен философ и мислител. Той казва следното: „В една държава, която се управлява с разум, бедността и нищетата са срамни“. Уважаеми дами и господа, управлявайте с разум, за да не се срамуваме всички ние! (Ръкопляскания от „БСП

и към това, което се е случило само преди няколко месеца. Парламентарната група на „Патриотичния фронт“ в Четиридесет и третото народно събрание е влязла с 19 народни представители, а в момента, в който е гласуван бюджетът на общественото осигуряване, групата наброява 17. Така че Вие извършихте манипулация оттук. Не знам дали се дължи на недостатъчната паметливост на това, което се е случвало, или на лошата математика. Все пак сте специалист в социалната сфера, а не в математиката. Така че моля Ви следващия път да бъдете по-обективен и точен, когато назовавате такива цифри и споменавате ролята на патриотите. Благодаря. уважаеми господин Богданов. Заповядайте. Втора реплика – народният представител Искрен Веселинов. Аз също ще си позволя да репликирам д-р Адемов по няколко причини. На първо място, предложението, което обяви тогава Патриотичният фронт, на практика беше в рамките на една бюджетна процедура, където имаше приходи и разходи.

Нещо повече, цитирайки гласуването, забравихте да цитирате гласуването на всички тези групи, които споменахте, в приходната част на бюджета, когато трябваше да се набавят източниците на финансиране на това увеличение, където бяхме бламирани от всички Вас – и отляво, и от Вас. В този дух гласуването беше очевидно от нас с желание да мине тази поправка, защото тя беше защитима и бе в рамките на нормалната бюджетна процедура. Гласуването на голямата част от залата вляво беше как хем да гласуваме, хем да не стане работата, за да имаме една добра предизборна теза. Много неща се промениха оттогава, д-р Адемов. Ние се явихме на избори с желание да увеличим тези доходи, както се явиха колегите отляво със същата теза. Нито ние, нито те спечелихме изборите. В този дух имаме разумния компромис и ние сме заложили всичко това, включително преизчислението на пенсиите, като част от програмните приоритети и това са неща, които ще се случват в следващите месеци и години. Тоест приоритетът остава, остава, формулата и размерът на тези увеличения остават като съществен приоритет в сегашното управление, което априори е дясно. Смятам, че формулата и размерът са определени в управленските ни приоритети, но фактът, че ние изменихме акцента на това управление, е една немалка победа на „Обединени патриоти“. Мисля, че това е разбираемо за всички граждани. Не искат да го разберат само тия, които предпочитат, както се изразявате Вие, с езика на омразата да заличават нашите заслуги. Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Има ли трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, д-р Адемов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Съгласен съм с твърдението, че е възможно да съм сбъркал в числата, но хората, които са гласували, са 13, а към онази дата, уважаеми дами и господа от Патриотичния фронт тогава, и „Обединени патриоти“ сега, Вие вече работихте заедно с колегите от „Атака“. Оттам са гласували само шест човека. Вие сте гласували, включително и за приходите, 13 човека. Ето я разпечатката от гласуването.

„Сега ситуацията е различна.“ Да, аз съм съгласен, че ситуацията сега е различна, защото тогава, след президентските избори и по време на предишния мандат, Вие подкрепяхте само Програмата,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди да направя конкретното си изказване, ще прочета няколко реда от „Приоритетите за управление 2017–2021“ на Политическа партия ГЕРБ и „Обединени патриоти“: „Стабилна пенсионна система, която гарантира предвидимост и спокойствие на хората в дългосрочен план. Може да съчетава балансирано повишаване на пенсията, от една страна, с намаляване на дефицита в системата, от друга. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличи на 180 лв. от 1 юли, а от 1 октомври – на 200 лв. Ще се преизчислят всички пенсии, отпуснати преди 2010 г., със средния осигурителен доход за 2009 г. със средства, спестени от неправомерно отпуснати отпуснати инвалидни пенсии.“ И „Обединените патриоти“, и ГЕРБ в тези документи, освен увеличението на минималната пенсия, обещават и поемат ангажименти за призчисляване на пенсиите като необходима и разумна мярка. С формулировката си „Приоритети за управление“ те обещават преизчисляване, но е ясно, че нямат никакво намерение да изпълнят ангажимента си към огромна част от пенсионерите – 1 милион 490 хиляди и отгоре.

Но, ако въобще има неправомерно отпуснати инвалидни пенсии, за това нямат вина пенсионерите, а правителствата. А от последните осем години ГЕРБ управляваха Общо разходите за всички инвалидни пенсии възлизат на 1 млрд. 700 млн. лв., тоест, за да бъдат преизчислени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, трябва едва ли не да бъдат спрени голяма част от инвалидните пенсии. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018–2020 г., качена на страницата на Министерството на финансите, отново всички социални плащания се замразяват. От нея е видно, че правителството предвижда за следващите години увеличението на пенсиите да е в рамките на не повече от 2,5%. Това ще доведе до увеличение на бедността и неравенствата, до нарастващо и натрупващо се изоставане на пенсиите за трудова дейност на заварените по-стари поколения пенсионери, в сравнение с новите пенсии на лица с еднакъв осигурителен принос. Отново се противопоставят поколения и групи хора. Това ли гарантира предвидимост и спокойствие на хората в дългосрочен план? Над 1 млн. 500 хил. пенсионери, 60% от общия брой, са с пенсии под прага на бедността. От бюджетната прогноза, както казах, е видно, че индексирането ще става с 2,4% годишно, което съществено не променя нещата. Положението не търпи отлагане. Нарастването на средния осигурителен доход за 2016 г. е повече от 200% спрямо 2007 г. и това, от своя страна, има своите негативни последици за пенсионерите. Преодоляването на това различие може да се осъществи може да се осъществи само с преизчисляване. Това твърди и сегашният министър на труда и социалната политика Бисер Петков, който през миналата година казва, че действително може да бъде извършено преизчисляване, и това е по волята на Народното събрание. Ние всички го знаем! Принципът на солидарност и равнопоставеност на осигурените лица, заложен в Кодекса за социално осигуряване, както и спазване на принципа на задължителност и всеобхватност на осигуряването, е необходимо да се спази! Но, за да стане, е необходимо да има все пак изравняване на пенсиите на лицата с еднакъв или приблизително еднакъв принос. Проблемът е свързан със старите пенсии тяхното изоставане и няма ефективен механизъм, по който това да се случи. По информация на НОИ нашият Законопроект предвижда допълнителни разходи в размер на около 400 млн. лв., а целогодишният ефект допълнителни разходи възлизат на около 900 млн. лв.

донякъде няма да нарушим финансовите параметри на бюджета, или със съвсем малка сума в размер на около 200, до 300 млн. лв.

около 520 хил. пенсионери, след като се получи това увеличение към 1 октомври на минималната пенсия на 200 лв., ефектът ще бъде върху 800 хил. пенсионери, или 38%. нашето предложение е разумно и в границите на разумното да направим така, че 62% от пенсионерите да получат своето преизчисление на пенсиите. В заключение ще кажа едно: нормално е да извършваме на няколко години такова преизчисление, защото действително пенсиите са крайно ниски и хората мизерстват. Ние сме с една от най-ниските пенсии в Европа и това компрометира България и българските управници в очите на света, особено когато след няколко месеца ставаме председател и вече Европа ще ни гледа с друго око. С какво лице ще даваме идеи и решения на другите наши партньори, членове на Европейския съюз, като самите ние сме неспособни да се погрижим за нашите възрастни хора? Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска-Жекова. Реплика? Заповядайте, господин Ангелов. Господин Председател, дами и господа! Интересно е, когато една партия е в опозиция, как е дашна, как може да реши всички проблеми, как, едва ли не, всички останали са лоши, те са най-добрите?! Ще Ви кажа само следното: достатъчно години управлявахте българската държава – и в коалиция, и самостоятелно. Всички тези проблеми можехте да ги решите. Защо не ги решихте?

И другото – Вие увеличавахте пенсиите винаги в края на Вашите мандати, когато трябваше да идва ново правителство и то да търси парите. Ние правим обратното – предлагаме увеличение още на втория месец от този мандат, и тази година минималните пенсии ще бъдат с най-голямото увеличение изобщо в историята на България – 25%. Ако Вие ми посочите по време на управление между БСП и ДПС кога увеличихте минималните пенсии с 25% за една година, ще Ви кажа „Браво!“. Когато говорите какви държавниците сте и как решавате проблемите, помислете какво правехте Вие, като управлявахте. А ние нашият ангажимент като коалиция – ГЕРБ и „Обединени патриоти“, сме направили така, че тези проблеми ще бъдат решени през този мандат. И това, че тази година се увеличава с 25% минималната пенсия, не означава, че това ще бъде единственото увеличение и индексация за пенсиите. След разговорите, които сме провели,

Кога е национализиран Пенсионният фонд на Царство България и колко е бил спрямо бюджета на България? Второ, какво можеха да си купят българските граждани, включително и пенсионерите, по време на управлението на Вашия министър-председател Луканов? Трето, колко бяха пенсиите по време на управлението на Вашия министър-председател Жан Виденов? (Шум на коя дата от управлението си Вашият министър-председател Станишев увеличи пенсиите на пенсионерите? Пето, с колко увеличи Вашият министър-председател

Този дебат по същество се измества. Не давате никакъв отговор във Вашите коментари, които правите тук. Аз само ще дам една съпоставка от всичките тези 27 години: 1990 г. хората, които са получавали инвалидни пенсии, са около 145 хиляди при 9 милиона население. Това е 1,5 като процент В Европейския съюз тези граждани, които получават инвалидни пенсии се движат от 0,8 до 1,5 като процент от населението на държавата – членка на Европейския съюз. Знаете ли след 27 години колко са инвалидните пенсии, които плаща НОИ и българската държава – 980 хиляди?! Знаете ли колко са парите, които се дават от бюджета на държавата – 1 млрд. 700 млн. лв.?! Нека да търсим тези пробойни или това, което всяко едно правителство за тези 27 години е пропуснало този процент да стане 15% от населението, а не както е било в 1990 г. – 1,5. И когато излизате, говорите и обвинявате днешното парламентарно мнозинство

за това, че Ви припомни периодите. Нека да не се връщаме към тези периоди, за които Вие постоянно алармирате. Нека да бъде обективни! И аз искам още веднъж да благодаря на колегите от БСП за това, че четат предизборната платформа на ГЕРБ и се запознават с това, което сме подписали с „Обединени патриоти“ за основните акценти в управленската ни програма. Да, действително, това, което прочетохте, ние ще го изпълним,

Заповядайте, уважаема госпожо Клисурска-Жекова, за дуплика.

И ако Вашата памет е къса, нашата… Ние добре помним – тогава преизчислихме всички пенсии и увеличението за 4 годишния мандат на пенсиите беше 108%!

Господин Председател, процедура по начина на водене. Не бива да допускате фактологически лъжи от тази прибуна! Станишев не увеличи пенсиите в 2007 г., а ги увеличи една седмица преди да сдаде властта на Бойко Борисов.

Други за изказване? Има ли други изказвания?

Има ли други изказвания? Заповядайте. Уважаеми господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че предложеният от парламентарната група „БСП за България“ Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване отговаря на насъщните очаквания и интереси на огромен брой български граждани. Според становището на Националния осигурителен институт, той засяга 62% от пенсиите, бих добавил, при спазване на един от основните принципи на социалното осигуряване равнопоставеността. Хората разбират този принцип като синоним на справедливостта и вярват, че тя може да бъде постигната чрез българското законодателство. Не е нужно да си кой знае какъв специалист по проблемите на пенсионното осигуряване, за да установиш, че при сегашната социална политика „старите“ пенсии – слагам това понятие в кавички заради терминологичната непълнота – са обречени да изостават от новите. Както е известно, това е свързано непосредствено с много по-бързото нарастване на средния осигурителен доход в основа на новите пенсии и предлаганото повишение на тежестта за всяка година осигурителен стаж, от една страна, и значително по-ниския процент ежегодна индексация на старите пенсии. Видно от стенограмите на Народното събрание още преди година тогавашният управител на НОИ, сега министър Борис Петков, е констатирал пред Социалната комисия: „Факт е, че има изоставане в размера на старите пенсии“. Причината е, че през последните години пенсиите са били индексирани не по формула и правила, а според финансовите възможности на бюджета на Учените, занимаващи се с проблематиката, са още по-категорични. Ето какво казва един от тях: „Съзнателно или несъзнателно се премълчават неизбежните негативни социални последици за старите пенсионери“, особено в дългосрочен план, свеждащи се до задълбочаване на наблюдаваното изоставане в размерите на старите пенсии спрямо новоотпуснатите при лица с еднакъв принос за пенсионната система. Като последица, това е противопоставяне на старите и новите пенсионери, перманентна загуба на място в социалната йерархия на старите пенсионери и нарастващо равнище на бедността сред тях“. Нали чувате как говорят от експертизата: за същественото нарушаване на справедливостта. Предложената от нас промяна може да бъде характеризирана като съществена стъпка за възстановяване на тази на тази справедливост. Ето един пример от ежедневието. Такъв пример искаше да даде господин Гьоков вчера, но се спря и го спести. Всеки един от залата може да даде десетки такива примери.

Нейна съседка също учителка, но пенсионирана преди година и половина, започва с минимум 430 лв. Не че са много, малко са. И двете са работили в една и съща обществена сфера, и двете са обучавали и възпитавали българските деца. Тези примери са всекидневни, те са от живота. Те ни поставят въпроса как чрез закона да възстановим справедливостта между хората, имащи еднакъв осигурителен принос и то сега, в най-подходящия момент. Защо? Защото в бъдещето, което е начертано, не по-малко несправедливо е пенсиите, които ще бъдат отпуснати на хората, пенсионирани след края на 2026 г., ще са с 36,3% по-високи от тези, които са отпуснати през 2016 г.

за възстановяване, макар и частично, на справедливостта чрез увеличаване на пенсиите – увеличение, основаващо се на принципната основа и отразяващо приноса на всяко едно лице, участващо в социалното осигуряване. Сега е моментът предложението на „БСП за България“ да бъде подкрепено от всеки народен представители

Няма други изказвания. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, повикайте колегите народни представители в залата. Подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 754-01-1, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 20 април 2017 г. Моля, уважаеми колеги, гласуваме.

на 8 юни 2017 г. Докладът на Комисията по правни въпроси ще Ви бъде представен от народния представител Мария Илиева. Изчакайте, уважаема госпожо Илиева. Колегите, които желаят да напуснат залата, да го сторят, а останалите моля да заемат местата си.

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-2, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 10 май 2017 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-19,

„На свое заседание, проведено на 13 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 10 май 2017 г. и и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-19, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 8 юни 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи: госпожа Кръстина Лекова – изпълняващ длъжността началник отдел в дирекция „Правна”, и госпожа Деница Мотева – главен юрисконсулт в дирекция „Консулски отношения”; от Централната избирателна комисия – госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател, и госпожа Катя Иванова – член; господин Стоил Стоилов – експерт по изборно законодателство; от Фондация „Българско либертарианско общество” – господин Калоян Правов и госпожа Ева Марчева от сдружение „Движение експерти на гражданското общество”. Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 10 май 2017 г., беше представен от господин Данаил Кирилов, който подчерта, че с него се цели промяна на изборната система при избори за народни представители от пропорционална към мажоритарна система, в резултат на проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум. Господин Кирилов акцентира на предимствата на мажоритарната избирателна система, свързана с личностните качества на кандидата и по-тясната връзка с неговите избиратели. Със Законопроекта се въвежда мажоритарната изборна система с абсолютно мнозинство в два тура чрез създаване на 240 едномандатни изборни района в страната. Във всеки едномандатен изборен район е предвидено образуването на районни избирателни комисии, които да се състоят от 13 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, предложени от парламентарно представените партии и коалиции. Предлага се кандидатите за народни представители да могат да бъдат предлагани за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един едномандатен изборен район, като кандидатите няма да могат да бъдат включвани в кандидатска листа на друга партия, коалиция или инициативен комитет. Предвижда се наименованията, границите и номерацията на изборните райони да се определят с указ на президента на Републиката въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт на база резултатите от последното преброяване на населението и от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Със Законопроекта се предлага в едномесечен срок, преди произвеждането на първите избори за народни представители по мажоритарната изборна система, българските граждани, живеещи извън Република България, да могат да подават заявления за активна регистрация за гласуване извън страната чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия, като условията и редът за извършване на активната регистрация да бъдат определяни от Централната избирателна комисия. Предвижда се намаляване на годишния размер на държавната субсидия за един получен действителен глас на 1 лев за политическите партии и коалиции. Господин Хамид Хамид представи мотивите на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-19, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители. Със Законопроекта се предлага да се отмени задължителното гласуване, както и квадратчето „не подкрепям никого”. Цели се възстановяване на правилата за образуване на избирателни секции извън страната, действали през 2014 г. и 2015 г. Въвежда се възможността за използването на майчин език по време на предизборната кампания от лица, които се самоопределят като принадлежащи към малцинствени групи в Предлага се Централната избирателна комисия да определя реда и жребия веднага след изтичане срока на регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети за съответните избори, като те могат при регистрация на кандидатските си листи за всеки вид избори под номера на листата, който съвпада с номера на жребия, да няма кандидат. В обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители, взеха участие народните представители Крум Зарков, Явор Божанков, Данаил Кирилов, Христиан Митев, Хамид Хамид Филип Попов, Явор Нотев, Емил Димитров, Йордан Цонев, Пенчо Милков, Иглика Събева, Валери Жаблянов и Димитър Лазаров. Народните представители Крум Зарков, Явор Божанков, Пенчо Милков, Филип Попов и Валери Жаблянов изразиха своето отрицателно становище към Законопроекта, като посочиха следните недостатъци на мажоритарната система: слаба представителност на гласоподавателите, намаляване на политическата конкуренция и капсулиране на едномандатните изборни райони. Господин Зарков отбеляза, че парламентарната група на „БСП за България“ има готовност да внесе в Деловодството на Народното събрание Законопроект за смесена избирателна система. Народните представители Христиан Митев, Явор Нотев и Емил Димитров посочиха, че няма да подкрепят така внесения Законопроект. Господин Митев постави акцент върху прекомерната административна тежест и необходимостта от допълнителен човешки ресурс в изборните комисии. Народните представители Хамид Хамид и Йордан Цонев отбелязаха, че е необходима промяна в изборната система с цел дисциплиниране на самата система, като изразиха готовност да подкрепят Законопроекта на първо гласуване и посочиха, че ще направят предложения за неговото прецизиране. Народните представители Данаил Кирилов, Димитър Лазаров и Иглика Събева заявиха своята подкрепа за така предлагания Законопроект, като господин Кирилов отбеляза, че с него се изпълнява волята на избирателя за намаляване на размера на държавата субсидия. Господин Данаил Кирилов акцентира върху готовността на Политическа партия ГЕРБ да обсъжда и други правно-технически варианти на отделни разпоредби. В обсъждането взеха участие и представители на неправителствени организации и на Централната избирателна комисия. В обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, №754-01-19, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители, взеха участие Христиан Митев, Йордан Цонев, Емил Димитров, Хамид Хамид, Валери Жаблянов, Димитър Лазаров и Данаил Кирилов. Народните представители Христиан Митев, Емил Димитров и Валери Жаблянов изразиха своето отрицателно становище за Законопроекта. След проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси гласува: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

Вносителите имат думата да представят законопроектите. Заповядайте, господин Кирилов, по първия Законопроект. Законопроектът е разпределен на още една Комисия – Комисията по бюджет и финанси, но нямаме постъпил доклад. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Бих искал накратко да представя основните акценти на Законопроекта, който е внесен от Цветан Цветанов и нашата парламентарна група с номер 754-01-2. Законопроектът е реакции и изпълнение на волята на мнозинството български избиратели, която беше изразена на референдума, проведен на 6 ноември 2016 г. На този референдум бяха поставени три въпроса. Със Законопроекта даваме правни решения и правна разработка по два от тях. Първият по отношение на мажоритарното гласуване, въвеждане на мажоритарна система в два тура с абсолютно мнозинство и вторият въпрос, в който даваме решение съобразно вота на избирателя, това е намалението на субсидията за парламентарно представени политически партии от 11 лв. на един лев. По третия въпрос, който хронологично беше подреден като втори, по отношение въвеждането на задължителен вот бяха приети изменения в Изборния кодекс през май месец 2016 г. Поради тази причина не разработваме материята на задължителния вот. Във връзка с ключовия проблем – въвеждане и установяване на мажоритарна система, в нашия законопроект сме предложили разделяне на територията на страната на 240 едномандатни избирателни райони. Това е сериозна трансформация – от 31 многомандатни избирателни района в 240 едномандатни избирателни района. Не сме предложили в Законопроекта образуване на едномандатни избирателни райони извън територията на държавата, но настояваме и даваме правно решение за българите в чужбина, които да имат възможност да гласуват и гласът им да бъде отчетен по последното постоянно местоживеене. Смятаме че по този начин ще се преодолеят всички изкривявания и диспропорции при определяне на теглото на отделните едномандатни избирателни райони, както по този начин ще гарантираме правото на българите в чужбина да упражнят правото си на глас. При това положение ще се наложат изпълнения на две сериозни технически предпоставки. Първото – да имаме гъвкава възможност за българите в чужбина, които ще гласуват, да имат

Това означава, че би следвало да се използва технически метод за гласуване. Като най-благоприятен според нас е методът на машинното електронно гласуване, тъй като той би дал възможност машината да генерира и да съдържа всичките 240 регистрирани листи. По отношение сложния въпрос за районирането. Ние имахме много дълъг дебат, работихме с доста експертни екипи, видяхме и се убедихме колко субективен би могъл да бъде подходът и методът на районирането. За да предпазим участниците в конкурентната политическа изборна борба от изкушенията да предрешават, да предначертават, да чертаят по изборните райони, затова сме предложили в този Законопроект тази функция да бъде изпълнена под егидата, ръководството, наблюдението, участието контрола на Президента на Републиката. Смятаме че в този състезателен процес той е най-равно отдалечен от всички участници и би могъл би могъл да възстанови доверието в изборната система и в изборния процес и да даде възможност за безпристрастно райониране, като за тази цел би могъл да използва целия административен инструментариум на държавата, всички подразделения и администрации на държавата, които съдържат бази данни или имат съответно компетентност в тази връзка, няма да ги изброявам всичките, Вие добре ги познавате, не само ГРАО, не само НСИ, не само База данни „Население“ или БДС, но всички структури които не само общините разбира се които имат съответните данни. С оглед публични изявление става ясно, че Президентът не би желал да поеме тази отговорна работа и функция. Аз не бих искал да кажа, че това решение трябва да бъде чисто и само на законодателя, макар и да, формално това решение да се взема в тази зала. Важна е, разбира се, волята и готовността, защото особено при първоначалното прилагане тя ще изисква сериозна ангажираност и мотивираност, за да се постигне един точен и обективен резултат, но в случай, че продължава това нежелание и влезем в дебат между първо и второ четене, имаме готовност да предложим тази работа да се извършва съобразно компетентния по Изборния кодекс орган –Централната избирателна комисия, която, за да свърши тази задача да свърши правилно, действително ще трябва да направи една много сериозна мобилизация, ще трябва много да надскочи сегашните си възможности и трябва да предприеме специални мерки, бих казал да докаже пред обществото или участниците в политическия процес, че може да се справи с тази задача. че може да се справи с тази задача. Позволявам си да не влизам в дебат по отношение на характеристиката и историята, специфичните изисквания спрямо мажоритарния вот както неговото съотнасяне спрямо другите избирателни системи. Убеден съм, че в настоящия дебат това ще бъде една от основните теми. Но пак ще повторя, че според нас след като българският избирател категорично с над 76% заяви волята си, че иска и предпочита тази избирателна система, следва да изпълним волята на избирателя, следва отговорно да се отнесем към това волеизявление и бих казал, че следва да вземем правилното решение. Освен това във всичките си действия и в предстоящия дебат аз смятам, че ще проявим такава отговорност на парламентаристи, че да излъчваме доверие

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, чухте от становището на Правна комисия подробно това, което предлагаме. С няколко думи за всяко от нашите предложения. Голяма част от тях сме внасяли и преди, и ще продължим, колеги, да ги внасяме, докато се приемат, защото смятаме, че са важни, че са съществени и са в полза на българското общество. На първо място, искаме да отпадне забраната за агитация на език, различен от българския. Това, колеги, е проблем, защото противоречи на утвърдени демократични стандарти; противоречи на вече четири-пет препоръки на Венецианската комисия; противоречи на препоръките на Ограничената мисия на ОССЕ; присъства в няколко доклада на Съвета на Европа и вече препоръките, както усещам, няма да са толкова настойчиви, а ще бъдат по-скоро осъдителни към България. Предлагаме превод на официалния български език в същия текст, защото е нормално да присъства и някой, който не знае езика, на който се извършва агитацията.

той не работи, особено след Решението на Конституционния съд за обявяване за противоконституционни текстовете, с които беше въведена санкцията за този, който не е гласувал. Този текст е мъртъв и е по-добре да го няма, защото не работи. Виждате какъв голям процент български граждани не се съобразиха с него и Ви моля да не караме всички тези хора да се чувстват нарушители на закона, въпреки че няма санкции. Предлагаме решение, с което да се избегне феноменът, станал известен като 15:15 – тази грешка, до която се стигна, без да закачаме режима за преференцията. Той си остава същият. Предлагаме жребият жребият за номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети в интегралната бюлетина да бъде проведен преди регистрацията на кандидатските листи и веднага след регистрацията на партиите, коалициите и инициативните комитети. По този начин ще дадем възможност на всяка партия или коалиция при регистрация на своята кандидатска листа да остави празно мястото, което съвпада с номера, изтеглен на жребия на съответната партия или коалиция. Това го предлагаме като право, но не задължение на всяка партия. Тоест партии, които не се притесняват от тази грешка, спокойно могат да се регистрират там когото си преценят. Мисля, че това по никакъв начин няма да засегне този силен мажоритарен елемент – преференцията, и ще даде възможност всяка партия сама да прецени как да избегне това. Предлагаме също да бъде възстановен режимът за откриване на секции извън Република България, който действаше до момента, в който 43-тото народно събрание въведе ограничения, въведе лимит на тези секции – от начало извън страната, после отменихме този лимит за Европейския съюз, но така или иначе тези текстове позволиха, колеги, българските граждани да бъдат категоризирани. А това е нещо, което нашата Конституция, не допуска и аз смятам, че тези текстове са противоконституционни. Конституцията гарантира еднакви права на всеки български гражданин и е недопустимо със закон гражданите да се делят на три отделни категории – на тези, които живеят в България, на тези, които живеят в страни

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги! Заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние с колегите от „Воля“ ще подкрепим предложението за Законопроекта за изменение на Изборния кодекс, тъй като сме твърдо „за“ въвеждането на мажоритарния елемент в Изборния кодекс на страната.

което се различава в основната си част и по-специално в броя на районите. По този начин предложението на колегите от ГЕРБ за 240 едномандатни района в нашия вариант се запазва броят, какъвто е сега, също многомандатни. Считаме, че по този начин ще спестим не малко средства на държавата за организирането на на такъв тип избори. В същото време ще избегнем прехвърлянето на този горещ картоф кой-как да разпредели новите 240 едномандатни района. Обявяваме се твърдо „за“ въвеждането на всякакви инициативи и промени в Изборния кодекс, които да доведат все повече и повече до мажоритарния елемент в изборите. Надявам се всички Вие с

Имате ли реплики към изказването на народния представител Христов? Няма. Други изказвания?

изключително, може би една от особено важните теми в българското общество. Това е темата, по която ще се избира представителната власт една тема, която в световен мащаб, ако някой си е правил труда да прави обобщение и разгледа различните избирателни системи, може би е констатирал, че в света съществуват случаи, които могат да бъдат преброени на пръстите на едната ръка, в които може да обозначите избирателна система в еднокамарен парламент с парламентарно представителство, която да е мажоритарна, с абсолютни мнозинства в два тура. Причината е, че голяма част и исторически погледнато мажоритарните системи в света фигурират в един по-далечен период. В периода след Освобождение – вярно е, първите системи, с които са се избирали в България народните представители, са били мажоритарни. След това е въведена пропорционалната система поради една проста причина. Пропорционалната система дава път на идеята, на идеологията като водеща и дава по-голяма представителност в българския парламент на различни части от българското общество. Мажоритарната система сама по себе си може да изключи голяма част от българското общество, да остане извън парламента, тя да не бъде представена или да потискана за сметка на всички останали. много такива примери. Включително ако разгледате изборите за президент в САЩ, ще забележите, че президентът Доналд Тръмп е избран с по-малко гласове, отколкото неговият опонент, но въпреки това е президент на Това само по себе си доведе до някои обществени мероприятия, да го наречем. Първото, с което аз не мога да се съглася с колегите от ГЕРБ, които са и вносители на Законопроекта, е, че ние трябва да го приемем задължително, макар съдът да ни казва обратното нещо, тоест да не дебатираме. Видите ли, ние не трябва да имаме широк обществен дебат по темата. Защото, колеги, поне според мен има няколко проблема в това, което ни се предлага. Ако успеете да си представите една избирателна секция, хайде, пленарната зала е доста голяма, но Вие знаете в какъв мащаб и размер са избирателните секции в страната и в чужбина, представете си една избирателна секция, в която трябва да има 240 кутии, в които трябва да пуснете бюлетина. Представете си една избирателна секция в чужбина, която трябва да изготви 240 изборни протокола – различни за всеки район, и първото нещо, което трябва да направи, когато Вие отидете там, е да установи по лична карта Вие в коя секция трябва да гласувате, в кой списък трябва да се подпишете, коя бюлетина трябва да Ви дадат, и този процес трябва да го проследят и след това да гласувате. С предложението – евентуално в България, видите ли, да може да се гласува с хартиена бюлетина и с електронна, а пък навън да се гласува само по електронен път, някак си поставяме дисбаланс, който Конституцията ни забранява.

ще имаш различни права; ако се върнеш в България, ще гласуваш с хартиена бюлетина, ако седиш в чужбина – няма да гласуваш с хартиена бюлетина. Няма такъв вариант. Най-големият проблем в едно законодателство, което е което е мажоритарно за избирателна система, е свързан с определянето на границите на районите. В английското издание на Уикипедия, ако се разровите, има таблица, която показва различните методи и методологии, по които Вие може да изградите един район. В тази таблица са показани силните и слабите страни на всеки един район. Все още продължавам да се чудя, макар и вече половин година, след като вече е минал референдумът, коя ще бъде тази институция в България, която ще може да отсее най-справедливо и да каже: такава ще бъде системата? Много ми е интересно дали пък в президентството случайно не се намира някоя невидима структура, която да се нарича „структура за определяне на избирателните райони в България“ или „структура по определяне на каквито и да е други райони, освен тези, които са административни по Конституция“. Това е най-големият капан и най-голямата клопка, която съществува в една такава система. Да не говорим, че другият принцип е кой отива на балотаж. Ако имаме двама души на балотажа – българската практика е доказала, че гласуването се провежда „против“, а не „за“, то тогава ние можем ли да твърдим, че даденият кандидат е „добрият“ кандидат или е „лошият“ кандидат? Тогава в пленарната зала какви кандидати ще попадат – „добрите“ или „лошите“ кандидати? Ако го разгледаме по друг начин – някои казват: вкарваме мажоритарния елемент. Тогава тези, които го казват, защо се бият в гърдите и казват, че преференцията е мажоритарен елемент? Ако сме казали, че в момента сме дали мажоритарност и тази мажоритарност съществува и в момента в българската избирателна система, то ние какво вървим? Някой ще каже: каква е мажоритарността? Всеки един от тази зала и всеки един кандидат за народен представител може да се кандидатира като независим. Когато се кандидатира като независим, тогава ще може да покаже неговата фигура като мажоритарност колко би тежала в обществото и колко гласа ще събера. На последните парламентарни избори, които се проведоха, броят на независимите кандидати – имаше във почти всеки избирателен район , и общата тежест на гласовете, които успяха да съберат, е около осем Защо не изваждам преференцията оттук? Преференцията представлява предпочитание, когато ти си избрал вече дадена партия да гласуваш по идеология, примерно, или поради това, че лидерът на дадена партия ти е симпатичен и ти вече предпочиташ за кой евентуално да пуснеш гласа си. Сама по Сама по себе си преференцията не е 100% мажоритарност. Тук ще отворя една скоба към колегите от ДПС. Тяхната мисъл в посока на преференцията и в елиминирането на грешката 15/15 е правилна. Но моето предложение, над което може да се мисли, е заместването на цифровия знак с буквен такъв. Там единственият проблем би се създал при местни избори, като най-дългата листа в София за общински съветници е 61, а при дублажа става 122.

елиминирането само по себе си, видите ли, ако се падне номерът – дали можеш да го извадиш, да го смениш, или дали можеш да го разместиш, не е удачно. Защото може да накърни някакви права

Има ли реплики?

Аз не съм привърженик, но мога да Ви кажа, че в този вид – като България, ако го сравним някъде, мисля, че са четири или пет, по начина по който ни се предлага и в условията на нашата Конституция. Характерни са, примерно, Централно-Африканската република и така нататък. Мажоритарни системи съществуват и в еднопартийните модели в света

Заповядайте, господин Попов. След него е господин Ибрямов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, аз ще се спра предимно на първият Законопроект, защото той на практика преформатира цялата избирателна и политическа система в България. Уважаеми народни представители! Чистата мажоритарна система на практика убива демокрацията, представителността в парламента, както и плурализма. Пропорционалната избирателна система, като такава, е създадена да компенсира недостатъците на мажоритарната. Тя е приложена за първи път през 1889 г. в Белгия. Част от тези недостатъци на мажоритарната избирателна система ще се опитам да представя пред Вас в своето изказване. Мажоритарната система води до липса на парламентарно представяне на голям процент от гласоподавателите. И във връзка с предния въпрос – системата се прилага в 58 държави в света, повечето от които се намират в Африка и Азия: Еритрея, Етиопия, Габон, Гамбия, Кения, Нигерия, Танзания. В Азия това са: Индонезия, Индия, Северна Корея, Пакистан, Филипините, Мианмар. Тази система ще доведе до изкривяване и липса на представителство на половината от гласовете на практика. Тази система крие най-малко две тежко опасности и два тежки недостатъка. На първо място, тя облагодетелства големите партии за сметка на плурализма и ще доведе до тежък удар срещу демокрацията. На второ място, другата опасност е, че като цяло този вид изборна система в България – мажоритарната, на практика ще раздроби националната политическа система и ще стимулира формирането на локални и регионални партии. Предизборната кампания ще е фрагментирана, регионална, а не национална такава, което от една страна я прави по-скъпа и със сигурност ще стимулира и престъплението „купуване на гласове“. Това го има в България и всички Вие добре го знаете и познавате. Въздействието върху избирателите ще е тотално и ще включва: агитация, натиск и рекет от така наречените „местни феодали“. При предлагането на практика прекратяване на държавната субсидия за партиите ще се засилят корпоративният натиск, интересите и то от локален характер. Политиките, идеите и убежденията ще отстъпят напълно пред частните икономически интереси. На трето място, друг сериозен недостатък е, че при мажоритарната избирателна система има голяма загуба на гласове. Тази загуба идва от това, че гласовете, подадени за съответния кандидат, се губят. Допринесли за вота са само гласовете на избрания кандидат. При това загубени са гласовете не само за неспечелилия, загубени са гласовете и за кандидата, който е спечелил, но не са му били нужни за победата. Гласовете, подадени за неизбраните кандидати, на практика нямат абсолютно никаква стойност. Когато се прилага мажоритарна система с абсолютно мнозинство, е възможно кандидатът да получи 50 плюс един гласа. При това положение останалите 49,9% от гласоподавателите, упражнили правото си на глас, остават без парламентарно представителство. Мажоритарният избор е в това, че в избирателния район печели този кандидат, който е спечелил най-много гласове, без разлика коя партия го издига и каква политика или идеи същият следва. В България при мажоритарната избирателна система освен качествени хора с авторитет, в парламента ще влязат доста съмнителни „политици“, добрали се до депутатското добрали се до депутатското място със скъпа кампания или с директно купуване на гласовете. В българските условия в парламента сигурно ще влязат 240 или поне две трети политически неангажирани и безотговорни към националните политики депутати, хора със самочувствие, че са мажоритарно избрани и независимо дали изразяват партийна принадлежност, трудно ще се поддават на партийна дисциплина, последователност и предвидима политика. Ще скачат от група в група и всеки ще тегли чергата към себе си. Ако въобще има парламентарно мнозинство, то ще е твърде крехко и ще има страхотни, невиждани до този момент пазарлъци на практика за всеки един глас. Няма да може да се формира национална линия, стратегия и политика. Правителствата ще са много нестабилни, няма да вършат никаква работа и най-вероятно ще се сменят почти на всеки шест месеца. Това становище е изразено на практика от всички експерти в проведените до настоящия момент разисквания и дебати. Поради тези аргументи и с оглед нашата последователна позиция и националната ни отговорност ние от „БСП за България“ няма да подкрепим този Законопроект, защото той не решава политическите проблеми в България, не лекува недъзите на политическата ни система, заради които гласува част от българския народ на референдума, а ги задълбочава и постига единствено частно партийните интереси на ГЕРБ, поднесени с голяма доза популизъм и демагогия. Този дебат обаче не трябва да спира до тук, а да се води отговорно, държавнически, с държавнически маниер и мисъл, задълбочено и аналитично. Уважаеми народни представители, когато Алеко Константинов пише очерка си „Бай Ганьо прави избори с Гочоолу и Дочоолу“, системата е била мажоритарна и той много добре описва всички тези недъзи. Благодаря Ви. господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Взимам отношение по така внесения Законопроект. Колеги, вчера беше огласено проучване на агенция, в което ясно е изразено е изразено самото отношение на българските граждани към мажоритарния вот. Има сериозен спад в поддръжниците на тази система. Защо се получава това? Защото продължение на няколко месеца вече българските граждани разбраха до какви опасности може да доведе тази мажоритарна система в два тура. Ако се върнем назад: беше инициирана, беше създадена група, започнаха да се събират подписки да се инициира референдум във връзка с тази система. Нямаше разяснителна кампания и се говореше как българският парламент ще бъде изграден само от личности, които ще имат пряко отношение към българските граждани. обаче беше заблуда за българския народ. Факт е, както в началото се каза, че голяма част, мнозинството от всички български граждани, които участваха в референдума, гласуваха „за“ тази система. Но аз питам: защо когато имаше предложение референдумът да бъде проведен не заедно с провеждането на изборите за български президент, и ако имаше разяснителна кампания кои са основните заплахи за българската демокрация в така предложената система, не съм сигурен дали мнозинството от български граждани, които участваха в изборите за президент и подкрепиха референдума, щяха да гласуват с положителен знак? Уважаеми колеги, вместо да подрива партийния вот, както се твърди, намерението на вносителя беше именно такова. Това ще доведе до отстъпление от завоюваното от самите граждани отслабване на партийния вот с въвеждане на преференцията, даваща възможност именно на тези граждани да избират един измежду десетки предложени от съответната партия кандидати. Ако действително мотивът на предлаганата промяна е избор на личности и ограничаване на партийния вот, то такъв ефект има и в момента с тази избирателна система, а именно с преференциите. За да видим дали предлаганата мажоритарна система действително би довела до очакваното отслабване на влиянието на партийните централи, е достатъчно в момента да вземем картата на България и да преброим мажоритарно избраните кметове в страната на последните проведени местни избори през 2015 г. За всички е ясно, че една трета, дори повече от една трета от мажоритарно избраните кметове със сега действащата избирателна система са от една политическа партия. Освен този негативен ефект, ще посоча и още един, доколкото шансовете на партиите за успех пряко зависят от това къде са прокарани границите. Когато начертаваме границите, на базата на които се определят 240-те избирателни района, битката за тях би била много ожесточена и вероятността резултатът да е безпристрастен е много малка. Една от популярните критики срещу тази мажоритарна демокрация е начертаването на границите на едномандатните райони по начин, който дава предимство на една политическа партия. Това е именно практиката на Джери Мандеринг или предварително нагласения избор. Нека обърнем внимание, че определянето на границите на едномандатните райони вероятно ще се извършват от администрация, която се подчинява на управляващите, уважаеми колеги. Очакваме, че подобна избирателна система би увеличила корупционният натиск. Често дори няколко гласа биха се оказали решаващи за избор на народен представител. В тази връзка, приведените аргументи водят до следните заключения. Няма основания да очакваме положителни ефекти върху политическата ни система, а точно обратното – ще има негативни, именно намаляване на политическия плурализъм в демократична България, намаляване на конкуренцията, намаляване на представителството на гражданите, създаване на условия за корумпиране на изборния процес и за оспорване на резултатите, което допълнително би подрило доверието на гражданите у демократичния процес у нас. Тези аргументи би трябвало да са достатъчни, за да разберем защо предложената избирателна система не се използва за избор на законодателен орган в нито една съвременна демокрация. Разбира се, можем да експериментираме с нова избирателна система, ако настоящата не ни удовлетворява, но е добре да знаем каква е цената на един такъв експеримент. Ако Движение за права и свободи се ръководеше от чисто партийния си интерес, би трябвало да подкрепи тази система, но тъй като сме национално отговорна партия и винаги се ръководим от националния интерес, ние няма да подкрепим така предложените изменения, а именно тази мажоритарна система за провеждане

Няма. Други изказвания? Народният представител Георги Марков. Имате думата, уважаеми господин Марков.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

ще дебатира толкова важен въпрос – дали да минем от чисто пропорционална избирателна система, която господства в България над четвърт век, към мажоритарна. Казвам, че е символично, защото нашият парламент е юбилеен – той е десетият парламент от демократичните промени в България през 1989 г. И ако сме живи и здрави всички тук, именно този парламент би трябвало 2019 г. да посрещне 30 годишнината от онези паметни месеци ноември-декември на 1989 г., тоест 30 години, които са достатъчно време да се направи осмисляне на извървения път в България, що се касае до избирателното право. Българските граждани имаха достатъчно време да ползват тази пропорционална система и най-накрая да кажат с гласа си свободно и демократично дали я харесват. И те казаха, че не я харесват. И понеже гледам тук много млади колеги, много млади народни представители, което според мен е силата на този парламент, това са бъдещи добри политици, аз ще се върна малко назад, защото някои от тях са родени след 10 ноември 1989 г. В България имаше много голям дебат каква да бъде избирателната система в зората на самата демокрация. И този дебат стана пред очите на милиони българи. Не знам как е било в провинцията, но София приличаше на светулка. Градът светеше нощем до 3,00 ч., за да слуша Кръглата маса, все едно има олимпиада или световно по футбол, как да изберем Великото народно събрание, как да изберем тези 400 души народни представители. Две крайно противоположни тези на двете големи формации на Кръглата маса. Българската социалистическа партия тогава настояваше за абсолютно мажоритарна система на всичките 400 народни представители. И тя беше права за себе си, защото към този момент, съвсем естествено, тя разполагаше с много по-популярни, много по-известни държавни и партийни функционери. СДС в лицето на покойния доктор Желев, беше за изцяло пропорционална система. Доктор Желев, покойният ми приятел, казваше, че в крайна сметка ще се гласува на тези избори за идеи, за смяна на системата, или с две думи: за комунизъм или за демокрация. Този голям спор свърши с един исторически компромис, който за мен беше добър – прие се смесена избирателна система: 200 народни представители да се изберат пропорционално и 200 мажоритарно в едномандатни райони на два тура с абсолютно мнозинство. Аз имах честта да бъда един от тези избрани народни представители. Тук има още един колега – уважаемият господин Бояджиев от Разград, и той мажоритарно избран. Двама сме от Великото народно събрание. Даже бях един от тези 32-ма от СДС избран на първи тур – 54 на 46 с много силен кандидат от БСП, един много уважаван шеф на Окръжна болница. Много жалко беше, че в следващата година – 1991 г., когато трябваше да се избира обикновено Народно събрание, за съжаление, Българската социалистическа партия на 360 градуса смени своето

социалистите тогава, защото СДС чрез микрофона на Великото народно събрание имаше вече много популярни депутати. От друга страна, започна да се разцепва – СДС с тирета, център, либерали, петковисти. Взеха тогава 10% и на 13 октомври ние победихме само с 1%, а не с 10, примерно. Говоря за СДС. Истината е, че с тази смесена система тогава, в 1990 г. гласуваха над 92% български избиратели. И понеже много се говори за немска смесена система, има и унгарска, ние си направихме 1990 г. българска смесена избирателна система. И тогава имаше немска усложнена, имаше и унгарска с остатъчни листи, но ние си направихме българска смесена система, която, за съжаление, отпадна в 1991 г. и оттогава насам сме заробени с тази пропорционална система с малкото омекотяване, което се направи 2009 г., когато бяха избрани мажоритарно 31 народни представители. Искам да Ви кажа, че съм голям привърженик, това е мое над две десетилетия, голям привърженик на мажоритарната система, то не е конюнктурно. Затова в далечната 1993 г., беше 20 май, внесох предложение за референдум за мажоритарни избори. Вчера отидох в Библиотеката, беше много любезна госпожата да ми направи извадка от протоколите, и видях, че едва една година по-късно – 1994 г. въпросът, първо, Сашо Йорданов, като председател на парламента, второ, уважаемият Кадир Кадир се опита да го вкара в дневния ред, но не можа да мине за няколко гласа. СДС и ДПС гласуваха шарено, БСП беше против. Янаки Стоилов, който ми е приятел, добър юрист, тогава от името на БСП каза: „Не му е дошло още времето за референдум“. Може би 1993 г. не му е било дошло, но вече му дойде и той се състоя. Защо съм такъв почитател на мажоритарната система? Защото като бях избран мажоритарно, след това бях избран в Тридесет и шестото и по листи, бях даже в основата на успеха на СДС, хората ми реагираха много добре, аз живея в центъра на София, ходя си пеша, никога не съм имал кола, защото няма къде да ходя с нея, ме спираха и ми викаха: „Ние сме люлинци!“. Те знаеха кого са избрали, говорихме си, ходихме си на срещи – тогава нямаше такива и не беше толкова модерно парламентарното житие – в един трафопост. Тоест дълги години след това те знаеха кого са избрали, радваха се, че ме виждат и аз можех да им кажа какво съм направил, например, че бях депутатът във Великото народно събрание, макар и от опозицията, с най-много приети законопроекти. На второ място, личностният принцип е безспорен при мажоритарната система. Това е много важно. Хората искат да избират в едномандатен район лице срещу лице кандидати. Тези депутати не са анонимни. Връзката между избрания народен представител и избирателите очевидно е много по-голяма. Казах на практика, но така е и на теория. Второ, самият мажоритарен вот прави изборите много интересни, той е непредсказуем. Ще дам пример. Кой е мислил 1990 г., че е възможно армейският генерал Добри Джуров, та той беше легенда за милиони българи предимно от лявата страна на залата, дългогодишен министър, той загуби мажоритарно не в синя София, той загуби в Троян от никому неизвестния, освен в малки литературни среди, Йордан Василев. Обратен пример в София, синя София: с 22 на 2 побеждава БСП, но решава СДС в един избирателен район в столицата, наситен с много ромско население, да издигне рома интелектуалец – Мануш Романов, почтен човек, но хората предпочетоха Вашия колега Янаки Стоилов, защото Янаки е юрист, по-добре говори и си спечели мажоритарно един мандат. Имаше и много голям сблъсък на личности, защото партиите тогава при мажоритарния вот се стремяха да издигат силни кандидатури. Един пример: поетесата Блага Димитрова, кандидат на СДС. Срещу нея не кой да е, а големият български артист Васил Михайлов от БСП. И Петко войвода спечели тогава мажоритарния вот между двамата. И трето, което е много важно и е предимство на мажоритарната система, е правенето на по-големи и по-силни парламентарни мнозинства. Това е и в теорията, така е и на практика. Сега големият въпрос е: лошо ли е това? Аз мисля, че това не е лошо. Прави сте във Вашите изказвания, че пропорционалната система има по-голяма представителност, това е нейната сила, влизат и малки партии, все пак представителен орган сме. Но ако погледнем от гледна точка на Конституцията, а всички българи искат да е силно управлението, за да има силно управление трябва да е не само можещ премиерът и можещи министри, трябва да има силно парламентарно мнозинство, защото правителството е еманация на парламента. А ние в новото хилядолетие, колеги, не сме били свидетели на нито една партия да може да постигне самостоятелно мнозинство и да може да управлява, носейки си съответно и отговорността. Стигна се дори до парадокса: в 2014 г. ГЕРБ побеждава втората и третата партия взети заедно, това е един много голям резултат. И ако дойде някой чужденец, ще каже: „Сигурно са взели 120-130 депутата“. Не. Взеха 84, защото след тях се бяха накачулили партии и коалиции. нашата пропорционална система със сравнително ниска бариера от 4%, в повечето страни е 5, и без бонус, какъвто хитрите гърци направиха – който победи, днес е Ципрас, утре ще е Нова демокрация, ето му 50 депутата отгоре, създаде нагон за правене на коалиции. И най-простият пример беше Реформаторският блок. Получили на последните избори 1, 2 и 3 процента, събрали се и направили 7%. И каква беше тази тяхна представителност? Съжалявам, че ги няма, но не ги избраха хората. Всичките бяха в коалиция с ГЕРБ, но едните подкрепяха управлението, другите бяха люта опозиция, но и като люта опозиция имаха министри. Това е псевдопарламентаризъм и псевдодемокрация. Да не говорим за една друга партия, на един уважаван български журналист – господин Бареков. Какво беше нейното представителство? Тя влезе в парламента да си представлява избирателите и преди клетвата се разпадна! Тоест струва ми се, че 40 партии за малка България са прекалено много. Ако нашата идея е да вкарваме всички малки партии, те са стотици, дайте да махнем четирите процента – да влизат всички. Пък кой ще иска да стане министър-председател с 80-партиен парламент?! Това е голям проблем и голямо преимущество на мажоритарните… Тук си говоря с колеги, от БСП имам приятели – с Иво Христов, Тома Томов, от Патриотите. Те симпатизират на Виктор Орбан! Като идвам пеша към парламента, хора ме питат: как ги прави тези работи? Не само с мигрантите. Как ги прави с монополите? Как ги прави с банките? Как направи така да дава 33 хил. евро за трето дете

И да си дойдем на думата. Този дебат може да е безкраен, защото е вековен – коя система е по-добра, той е вековен в различни общества, в различни демокрации. Имало и пропорционална, и мажоритарна. Сега в Германия, в Унгария е смесена, която, както казах, е най-справедлива. Но българските граждани се произнесоха по този въпрос. И сега нека видим вота видим вота – 2,5 млн. български граждани! Нека да видим в новото хилядолетие: кой получи такъв вот, коя политическа фигура, кой кандидат за президент и коя партия? Уважаемият господин Радев спечели много убедително на втори тур, силно групиране на гласове – с половин милион под този резултат. Царят дойде – вълна, ще ни оправя за 800 дни! Хората: „Ура!“, спечели във всички избирателни райони. Само че и той – половин милион по-малко.

Стоянов – 2,5 млн. гласа с голямо групиране на гласове, включително и с помощта на ДПС, пак е със 7 хил. гласа по-малко. И като сложим чертата, какво излиза? Излиза, че след януари 1992 г.,

Каква нова република може да има в България? С тази република ще си караме, госпожи и господа, защото за да имаме нова република, трябва Велико народно събрание – да стане президентска. Това Велико народно събрание трябва да има на три четения по две трети!

Така че има нужда от освежаване и това освежаване може да дойде при смяна на мажоритарната система, която в България е приета през 1880 година. Има някои проблеми. Единият от тях е с районирането. Тук съм съгласен Тук съм съгласен – не е работа на държавния глава да се занимава с районирането. Ако ние видим Закона за Великото народно събрание, който, за съжаление, беше отменен преди три години – наистина държавният глава определи 200-те мажоритарни района, само че при действието на старата Конституция тогава държавният глава имаше изключителни правомощия! Доктор Желев имаше законодателна инициатива – макар избран от парламента, внесе Закона за деполитизация на армията, отмени Наредбата за жителството, Наредба за временно ограничаване приемането на нови жители. Сегашният президент обаче, макар и мажоритарно избран, за съжаление, има доста по-ограничени правомощия – те са конституционно посочени. Не може ние със закон – това не мога да го приема като човек,

не може да има задължително гласуване в България, без промяна на Конституцията. Това е елементарно. Ако бяхме казали на Орлов мост на 7 юни, че ще караме хората да гласуват задължително, щяха да ни обесят на орлите! Че всичко дойде в името на свободата на мисълта, съвестта – чл. 39, правото на свободен избор. И чл. 57 забранява някой да пипа тези основни права. Текстът е: те са „неотменими“. Така че дали ще се отмени, или не този член 3, има пряко действие на Конституцията. Българските граждани трябва да знаят, че могат да се позовават на това пряко действие и че това тяхно право на свободен глас е неотменимо. Тоест наистина е мъртва нормата, по-добре беше да я отменим. Искам да завърша с това. Казва се: „Няма я никъде тази мажоритарна система в момента в Европа“ – има я в друг вариант във Франция и Англия, в различни времена я има по различен начин. Ние сме суверенна държава. Член 1 от българската Конституция казва, че цялата власт принадлежи не на Брюксел, не на Франция, не на Русия, не на Америка, а на българския народ; че тя се упражнява от него не само чрез нас – органите, които е избрал, но и не-по-сред-ствено!

Високоуважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа! Господин Марков, ще започна отзад напред. Вие сте прав, че народът се произнася, но цитирам точното число – 4 млн. 355 хил. 222 избиратели не са подкрепили мажоритарната система на господин Слави Трифонов, включително и аз. Второ, Вие дадохте пример – изборите за Седмото велико народно събрание като добри. Аз Ви питам, като бивш седесар: намирате ли за добри резултати, в които БСП спечели 47% от избирателите, а получи абсолютно мнозинство с 211 гласа – благодарение на това, господин Андрей Луканов стана министър-председател. Ако тогава системата не комунистическата, демократичната опозиция в различните партии щеше да има мнозинство в това Велико народно събрание. Конституцията, против която Вие гладувахте и излязохте, нямаше да бъде тази! Вие защитавате нещо, което предначерта прехода, доминирайки от БСП и от бившите комунисти. С това ние, „Обединените патриоти“, не можем да се съгласим. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Марков, ние всички Ви дължим много за увлекателния разказ в историята на българската демокрация. Всяка избирателна система търпи своята еволюция не защото народните представители имат едни или други хрумвания, а заради потребностите на обществото да отрази това, което хората мислят, което желаят, да отрази техните въжделения в политиката. В развитието на българската избирателна система през последните две десетилетия има един важен момент, който Вие пропуснахте. Никъде не функционира абстрактна избирателна система. Тя изразява груповите, социалните, класовите интереси на гражданите. И ако някой си затваря очите пред това, то той не подхожда обективно. През 1990 г. на онзи знаменит митинг, за който Вие говорите,

днешните крупни олигархични кръгове, които контролират или се опитват да контролират българската демокрация, щяха да приветстват мажоритарната избирателна система, защото купуването щеше да бъде бързо, евтино и ликвидно.

които отразяват идейното и политическото развитие на българското общество през последните две десетилетия. Интегрирали са ценностите на демокрацията в програмите си. Днес българската демокрация е две десетилетия напред пред времената, за които Вие говорите – тогава ние прохождахме, Вие участвахте. Много от нашите колеги също са участвали. Българската социалистическа партия натрупа своя опит. Днес, когато наблюдаваме това, което се случва около нас – купуването на гласове, ужасните практики, които настъпиха в българските избори, ни дава основание да считаме, че това, което Вие предлагате, е връщане към едно минало незабравимо, което няма как да бъде повторено, защото условията са други. Благодаря за вниманието. Господин Председател, колеги! Колега Марков, когато давате пример с унгарския парламент, дайте и с българския – половината народни представители са изцяло нови, първи мандат са. Когато се връщаме в онези времена – 1989 г., защото Вие това казахте, тогава левите – БКП, не са подкрепяли мажоритарната система. Аз не искам да се връщам пак в тези времена. Историята е хубаво нещо, но не трябва да се пренася автоматично, а да черпим опит от тази история. Когато говорим за Велико Народно събрание, колеги, направете си труда, потърсете протоколите – кой и под каква форма е бил избран?! Аз не намирам тези протоколи. Дори имам спомен, че бяха се загубили бюлетини, господин Марков, липсваха бюлетини. Откъде да знам, че Вие като мажоритарен кандидат сте бил избран точно от люлинчани. Нямам нагледно доказателство за това. Ако искате да бъдете – не казвам, че не сте, ако искате да бъдете отново избран като личност, тази система Ви позволява да се явите като независим кандидат не да се криете зад партията ГЕРБ. Явявате се, отивате и агитирате в „Люлин“, „Младост“ и така нататък. Избират Ви и сте народен представител както всички останали. Затова когато говорим за глас Божи, глас народен, ще се съглася, но в България има 7 милиона избиратели. Колегата спомена – ако определен брой гласували са подкрепили, две трети от българските граждани не подкрепиха този референдум. Трябва да сме внимателни, когато говорим. Трябва да говорим не само цялата истина, а абсолютно цялата истина. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Ибрямов. Заповядайте за дуплика, господин Марков. Уважаеми колеги, аз Ви благодаря за репликите. Вие сте съвършено прав – колегата от Патриотичния фронт, и от ДПС – че само два милиона и половина са подкрепили мажоритарната, останалите милиони не са. Но пропорционалната, както и тази, която действа в момента, беше подкрепена едва от 500 хиляди души. Много слабо беше подкрепена. Това е истината с ръка на сърцето, това са реални цифри. Не така добре стои парламентът в очите на хората, както но нас ни се вижда, когато стоим тук. Падна много нивото на институцията „парламент“. С 50% падна избирателната активност от 1990 г. Колкото до това какво е искала БСП през 1990 г. – точно тогава тя искаше 400 мажоритарни депутати, но това е политика. на различните партии еволюира по въпроса на избирателната система. В крайна сметка два милиона и половина е такова огромно число избиратели, че не можем да

36 български политолози, елитът на българската политологическа мисъл заля всички медии, всичкото пространство – електронно и така нататък, да обяснява

Изумителен! Не мислех, че за нещо в България могат да се консолидират два милиона избиратели. Колкото до приватизацията – не съм участвал в нея. Бях конституционен съдия и си живея в жилището, в което ме завари демокрацията. То си е от царска България. Не съм купувал апартамент нито при комунизма, нито при демокрацията. Далеч съм от приватизацията и никога не съм я разбирал.

Други изказвания? Заповядайте, господин Сидеров. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми приятелю, господин Марков! Двамата с теб сме ветерани в политическия процес и можем да разказваме дълго от тази трибуна – няма толкова време. Разказите са увлекателно нещо. Мога да разкажа също много увлекателни епизоди от началото на демокрацията, отпреди това, тъй като съм член, казвал съм го от тази трибуна, бил съм член на неформални сдружения още преди 10 ноември – такива, които искаха плурализъм. Този плурализъм дойде в 1991 г. с Конституцията, която държа в ръката си. Тази Конституция беше приета, въпреки бойкота, господин Марков – моят уважаван приятел, я бойкотирахте. Аз също като главен редактор на „Демокрация“ подкрепих

демокрацията и да създаде Конституция, а започна да приема закони. Тогава излязоха 39-те, сред които бяхте и Вие, на гладна стачка – необичайна, нестандартна форма в българската политика, но такива бяха времената. Вие бойкотирахте всъщност тази Конституция. Това не попречи след това Вие, като уважаван и авторитетен юрист, да станете конституционен съдия, което със сигурност е

Чл. 11 на същата Конституция казва ясно, че: „Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм“. Точно нещо, за което се борихме заедно с Вас, точно нещо, за което много хора мечтаеха, искаха го, и то в някаква форма се появи. Да, естествено, не идеалната, не прекрасната, не съвършената, но кой я знае идеалната форма? Няма такава. Обикновено става това, което можем да постигнем. Ние постигнахме плурализъм. Днес имаме парламент, в който има представителство на най-различни партии. Има възможност наистина да влязат – тази бариера не е ниска, не е безотговорна. Четири процента е достатъчно отговорна бариера, за да може да се формира платформа – идейна, политическа, и да влезе партия, която да привлече своите последователи. повтарям, защото тази дума – да, тя беше омърсена през годините, беше посочвана като лоша, но това беше упражняване, умишлено създавано внушение – през определени медии и през обществено мнение, мнение, че партиите са лошо нещо. А кое е добре, питам тогава? Анархия, болшевизъм, тоталитаризъм, абсолютизъм? Ако някой смята, че това е добре, да излезе и да каже: аз съм за анархия. Да, заповядайте, искам да няма институции, искам да няма партии – те са лошо нещо, политиците са лоши, да ги избесим и всеки да прави каквото си иска. Да излезе и да го каже – дали ще е член на шоупрограма, представител на шоубизнеса, или представител на политиката, да излезе и да го каже ясно. Не да се позовава на два и половина милиона българи, които са гласували – ще Ви поправя, господин Марков, уважавам Ви – без разяснение. Политолозите, които споменахте, излязоха след референдума. Излязоха в месеците, в които стана ясно, че много хора са подлъгани от некоректната кампания, в която се казваше: политиците са лоши, партиите са лоши. Само че, дами и господа, колеги, в тази същата Конституция, в която ние се кълнем, когато ставаме народни представители, пише ясно: „Формирането и изразяването на политическата воля на гражданите става чрез партиите“. Няма друга форма. Ако някой иска да излезе, да не е обвързан с партия, сегашните закони дават прекрасна възможност за това. Заповядайте – дали ще е Георги Марков, Волен Сидеров, някой друг, аз също съм разпознаваем, името ми е известно, мога да изляза и да привлека избиратели. През 2005 г. аз формирах партия, защото Конституцията казва така: „Партиите формират политическите идеи и чрез тях гражданите ги изразяват“. Формирах партия, влязох в парламента. Ако някой иска, може да излезе като независим депутат, колегата Заповядайте и сега има тази възможност. Защо трябва да променяме избирателния закон, за да направим нещо, което съществува и сега? Това е измама. Това, което се прави в момента, което се предлага, и на което, за съжаление, нашите партньори от Коалицията – партия ГЕРБ, се поддават, не работи за българската демокрация. То унищожава плурализма, тъй като вече няма да има възможност партии, които които изразяват някаква по-различна позиция от основната „мейнстрийма“, както се казва, да влязат в парламента. Няма да повтарям колегите, които вече казаха, че представителността на народа ще бъде орязана. Нещо друго, могат да влязат хора – мажоритарни, казах го на Комисията онзи ден, които да обърнат Вашата евроатлантическа ориентация. Уважаеми колеги от ГЕРБ, от ДПС, от БСП, всички сте членове на някакъв Европейски алианс и защитавате евроатлантически ценности, което в момента означава членство в Евросъюза и НАТО. Представете си при чиста мажоритарна система 162-ма, които влизат и казват: „излизаме от Евросъюза и от НАТО, и отиваме в Евразия“. О, ужас ще настане в политическото пространство! Как така? А Вашите либерални, народнодемократични, християндемократически и социалдемократически алианси просто ще изреват като „мечка в бяло време“, както казал Остап Бендер. Какво ще стане тогава с Вашето членство в тези алианси? Замислихте ли се? Замислихте ли се на каква врата отваряте, когато подкрепяте такъв мажоритарен вот? Пак ще повторя и ще завърша с това. Аз лично нямам никакъв проблем с мажоритарния вот. Мога да го издържа, мога да мина през него и да бъда народен представител. Само че какви идеи ще се развиват? Какво ще се предлага? Какво мнозинство? На каква база? Сега партиите хубави, лоши, оплювани или не, те имат някаква идеология. Не я харесваме, но тя съществува и този, който я харесва, гласува за нея. Каква ще бъде идеологията на 240 свободни елекрони, които ще влязат много често, и най-често в момента вече много хора имат пари за това – да си купят вота

Тогава ще имаме не само пъстър парламент – неработещ, тогава ще имаме парламент, в който няма да е ясно накъде се движи държавата. Ако искаме да направим това, нека да експериментираме. Хубаво, тъй като ние сме разумни, тъй като ние сме хора вече патили, искаме да извлечем опит от историята, аз предлагам следното нещо, което казах и в Правната комисия. Въпросът е спорен, много авторитетни представители на политологията, на конституционното право се изказаха, посочиха много сериозни недостатъци на тази система. Нека да бъдем отговорни политици, нека да възложим една експертиза на група авторитетни учени, ако трябва да бъдат поканени и от други държави и да споделят опита си. На базата на тази експертиза да се да се направи една реална оценка на въздействие на тази система и тогава вече да кажем приемаме я, или приемаме някаква друга, или започваме да работим по законопроект, който да изработи друг вид избирателна система, ако не си харесваме сегашната. Това е държавническият подход според мен. Ако някой не е съгласен, може да каже и да репликира, но смятам, че само по този начин можем да постъпим разумно и държавнически, чрез експертиза, чрез широка обществена дискусия. Пак ще кажа: не мисля, че хората бяха достатъчно запознати с особеностите на избирателните системи, когато гласуваха на този референдум. Те просто спонтанно изразиха своята неприязън към политиката, която им беше внушавана десетилетия, а това също не е полезно, защото политиката, политиците и партиите са част от същия народ, който гласува, те не падат от космоса – ние сме част от българския народ. Да говориш против политиците изобщо не е конструктивно, не е полезно за обществото, не е полезно за държавата. Нека да възложим експертиза, нека да организираме една широка, истинска обществена дискусия и чак тогава да тръгнем да работим по законопроект, който да определи

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Аталай. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, искам да заявя още веднъж, че „Движението за права и свободи“ се отказа от от собствените си интереси, от партийните си интереси и застава зад националните интереси. На всички Ви е ясно, че досега измененията и допълненията, дори и когато се оформяше и съставяше Изборният кодекс, и всички изменения досега на този кодекс са правени винаги против „Движението за права и свободи“. За първи път в тази зала виждам как другите политически сили усещат тежестта, когато се прави изменение и допълнение в Изборния закон и засяга тях, но въпреки това голяма политическа сила днес, предлагайки изменението и допълнението в Изборния кодекс, върви против националните интереси. Защо е така? Ако се въведе мажоритарната система с избори на два тура, на Вас Ви е ясно, че „Движението за права и свободи“ ще бъде в следващия парламент, и ГЕРБ ще бъдат в следващия парламент, и други политически сили, от които ще е без значение дали са тук или не, защото голямата политическа сила с този мажоритарен вот ще управлява самостоятелно. Дали ще е демократично? Като гледам досегашното им управление, се съмнявам дали ще е демократично. Уважаеми колеги, има нужда от поглед и от изменение, или както го каза господин Марков: от „освежаване на политическата система“. преди два мандата беше направен първият опит част от народните представители да влязат мажоритарно, друга част пропорционално. Пак тогава предложението, което направихме заедно с БСП, беше на предна линия националният интерес. Да направим така, че да може да се оформи определена политическа сила, която да носи политическата отговорност за управлението на тази държава.

Тези нарциси, как и по какъв начин ще се обединят под шапката за управлението и защита на държавните интереси? Аз не си представям, колеги, не виждам как ще се случи това нещо. Колеги, предлагам Ви днес изменението, което ни предлагат от ГЕРБ, те го предлагат с ясното съзнание, че няма да мине в тази зала, и нека отговорността да бъде тяхна. Те, ако разберат, че днес ще мине тази система, ще видите, че ще напуснат залата. Често пъти са го правили с влизане и излизане.

Мажоритарен вот може да се въведе, има такива системи. Дали ще е немската, френската и поставен на обсъждане пред обществото, и може тогава да тогава да се седне, след като се направи обществено обсъждане и да се види дали ще се приеме една от тези системи, но пак Ви казвам: политическата отговорност е основната водеща идея и в този парламент трябва да се знае, че мнозинството е на определена идеология, на определена политическа сила, която да носи отговорността за управлението на държавата. Всичко друго е популизъм. Но аз искам да се спра и на онези изменения и допълнения, които ги правихте досега и отляво, и отдясно и се радвахте, примерно за броя на секциите. В Конституцията, господин Марков, се казва, че трябва да се създадат условия на всички български граждани да могат да си упражняват правото на гласуване. И въпреки всичките тези изисквания – и конституционни, в предишния парламент под популизма на националистите и ГЕРБ гласуваха за задължителното гласуване и Вие днес установихте, че това е мъртвородено. Ако днес мине това изменение за мажоритарната система, тя не ще е мъртвородена, а ще е с вредно влияние върху управлението на държавата. И затова, колеги, предлагам задължителната система за гласуване да отпадне. Идва въпросът за броя на секциите. Какво Ви пречеше броят на секциите в Македония, какво Ви пречи броят на секциите в Чикаго, какво Ви пречи броят на секциите в Украйна? Не, на Вас Ви пречи броят на секциите в Турция, онези български граждани, които по една или друга причина бяха изгонени оттук и Вие сега не им давате право да гласуват. Това беше истината, колеги. А ние пак от държавническия подход Ви предлагаме: нека да създадем равноправни условия на всички български граждани да имат право да гласуват и както видяхте, голяма част от тези в Турция, изгонени оттук, на тези избори гласуваха за ГЕРБ! И както видяхте, премиерът ни вчера отиде да се извини за българска гражданка, когато беше дърпана от националистите на границата в Турция. Вместо да седне да се извини и да отстрани националистите от управлението отиваме в чужда държава да се извиняваме за Валери Симеонов. Представете си докъде стигнахме! Следващото, колеги, за този феномен става въпрос – за пропорционалната система за пропорционалната система за преференциите. Уважаеми колеги, този феномен няколко пъти изигра лоша шега и на БСП, много пъти изигра шегата и на ГЕРБ, но при ГЕРБ действаха много интелигентно, отстраниха си ги от парламента. Някои от тях ги направиха областни управители, други не знам къде ги изпратиха, но тази система с преференциите, колеги, при този процент, когато имаме възможност всеки народен представител да може да се яви като независим и да бъде избран като народен представител, без да се възползва от мнозинството гласове, които са гласували за идеята, за идеологията, за съответната политическа сила, трябва да отпадне. А ние Ви предлагаме един по-мек подход, с което лично аз не съм съгласен. Уважаеми колеги, ако не обърнем внимание и за уседналостта, ако не направим, така че в който и да е парламент не се създаде силно парламентарно мнозинство,

Няма. Други изказвания? Заповядайте. Почивка след гласуването. защото избирателите ни са изморени. Изморени са от огромната пропаст между политици и народ. Избират ни и всичко се забравя. И да, господин Сидеров е много разпознаваем още по-разпознаваем стана с това, че обещава 300 лв. пенсия и никой, и нищо не можеше да го накара да се отрече от това обещание, и България беше над всичко, но всички виждаме, че властта стана над всичко. И затова ние ще подкрепим мажоритарния вот, защото народът ни няма да допусне точно такива обещания, които не се изпълняват, от хора, които не се изпълняват, да бъдат в следващото Народно събрание. Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова. Реплики? Няма. Други изказвания обаче има, затова ще направим почивка.